Уважаеми колеги! Изказването ми е продължение на темата, която беше започната от народните представители Димчо Михалевски и Ангел Найденов и касае предложение, направено от Коалиция за България по повод

годишна база. Практически то означава, че за следващото полугодие трансферите към общините от републиканския бюджет ще бъдат намалени с 30%. В числово изражение става дума за 138 млн. лв. по-малко. Възможно е да бъде подкрепено и прието и предложението на госпожа Менда Стоянова, по което тя още не се е изказвала, така че не е ясно по какъв критерий се намаляват 38 млн. лв. от общото намаление от Независимо дали става дума за 138 или 100 млн. лв., в резултат на намалението много от общините ще спрат да функционират, други ще изпаднат в задължения за години напред, а трети просто ще фалират. фалират. Според експерти в края на тази година задълженията на общините ще бъдат над един милиард лева. Ако използвам за илюстрация едно сравнение с 2009 г., когато общините са извършили разходи за 5,3 млрд. 5,3 млрд. лв., за тази година в резултат на орязването на трансферите те ще трябва да поберат разходите си в 3,4 млрд. лв., което е с 2 млрд. лв. по-малко. Постарах се да направя разбивка как ще се отразят тези средства на общините върху конкретните дейности, които ще трябва да извършват през второто полугодие. На първо място, ще се замразят общинските и инвестиционните програми. Тук възниква въпрос, който до момента не беше поставен в пленарната зала, а именно как ще се отрази това замразяване на финансите на проведените процедури за обществени поръчки и на сключените договори. Ще последва ли ново неразплащане на общините с фирмите, тяхното взаимно задлъжняване, фалити на фирми, освобождаване на хора? Ще се прекратят плановите ремонти на общинските пътища. Гражданите и досега масово негодуваха от дупките по пътищата. Сега, когато започва сезонът на ремонтите, ще се окаже, че ремонтът на пътища е един лукс, който не можем да си позволим. Детските градини. Общините ще бъдат изправени пред дилемата или сериозно да вдигнат таксите там, или да влошат условията за отглеждане на нашите деца – за храна и други разноски. Общинската администрация. Ще се наложат драстични съкращения в общинската администрация приблизително за 4 хил. 600 души. Ако се извадят изборните длъжности, това означава, че съкращенията ще бъдат около 42%.

отрицателно въздействие и върху грижите за децата в яслите, върху здравните кабинети в детските градини и в училищата и част от тях фактически ще спрат да функционират. Уличното осветление. Очаква се тежък режим и практическо спиране на уличното осветление в редица общини и населени места, а в останалите случаи – тежко задлъжняване към доставчиците на електроенергия. Средствата за съфинансиране на европроектите със сигурност няма да стигнат, което означава, че практически общините няма да могат да кандидатстват по европейски програми и проекти. Когато се направи равносметка по какъв начин орязването на трансферите влияе върху всяка община, ако изхождаме от първоначалното предложение, в особено тежко състояние ще бъдат 15 общини. Сред тях са две общини от Кюстендилска област, откъдето съм избрана за народен представител, това са общините Трекляно и Невестино. В тези 15 общини – ще си позволя да коригирам народния представител Ангел Найденов – не са над 50% собствените приходи като част от изравнителната субсидия, а изравнителната субсидия надвишава в някои от тях 6 пъти собствените приходи на тези общини. Ясно е, че в резултат на това драстично съкращаване на трансферите тези общини ще фалират. фалират. Искам да попитам: има ли в тази зала народни представители, избрани от избирателни райони, в които попадат общините: Трекляно, Върбица,

в резултат на приемането на тази актуализация това са общини, които ще фалират. Не ми се иска да мисля, че това е елегантният начин управляващите да изпълнят своето първоначално намерение за редукция и закриване на български общини.

Благодаря Ви, госпожо председател. Целта на предложенията, които сме направили и върху които Синята коалиция работи в продължение на седмици, е една-единствена: да се влезе в рамките на 3-процентния бюджетен дефицит. Това може да стане по два начина. Единият начин е да се увеличат приходите, другият начин, който не изключва първия, е да се намалят разходите. Господин Мартин Димитров (посрещнат впрочем с нездраво шумолене от лявата страна на залата, напълно нездраво, защото човек или парламентарна група, която има особени заслуги за тежкото финансово състояние на страната, просто не би трябвало да се държи така в залата, затварям скобата и продължавам), изложи политическите мотиви и съкращаването на тези разходи. Ние подкрепяме тези политически мотиви и казваме следното. Ние сме предложили съвсем конкретно:

милиона. Предлагаме в Министерството на вътрешните работи средствата, които се изразходват за срс-та, да бъдат намалени с 25 милиона. Ето откъде излизат повече от 100 млн. лв., които могат да бъдат съкратени. Какво ни е подтикнало да предложим тези числа? Подтикнало ни е виждането, схващането, дълбокото убеждение, че трябва да се извърши дълбочинна, цялостна административна реформа. Административната реформа означава да се премахнат, да се слеят или да се прекрати дейността на всички служби, второстепенни разпоредители с бюджетни средства. По този начин ще бъде облекчена държавата. По този начин всички тлъстини по тялото на българската държава, натрупани през последните осем години, трябва да бъдат стопени, за да може тя да излезе абсолютно готова и стегната за преструктуриране на българската икономика и българския обществен живот. От тази гледна точка ние предлагаме по-нататък в Преходните и в Преходните и заключителните разпоредби на сегашния Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет конкретни мерки, които да помогнат това стопяване на финансовите тлъстини на държавата да бъде извършено по един решителен начин. В тази папка ние сме приготвили списъка на всички второстепенни разпоредители на бюджета с разходите, които те правят, с това колко те са необходими. И ще видите, че над 500 номенклатури в този списък могат спокойно да участват в това излиняване, стягане на държавните разходи. По-нататък, когато обсъждаме Преходните и заключителните разпоредби аз ще говоря подробно по този въпрос. Но, господин министър, уважаеми народни представители, ние сме абсолютно политически мотивирани да настояваме докрай за това тези съкращения на разходите да бъдат извършени като онази шпора, която да накара правителството да съкрати своите разходи и в крайна сметка догодина спестените средства, защото става въпрос за бюджета за 2011 г., догодина спестените средства да могат да се върнат обратно и да задвижат колелото на българската икономика. Ето това е нашата цел, това е политическата ни цел. Ние смятаме още, че не е необходимо в България да има 28 области с по двама заместник областни управители и един областен управител. Знаете ли, изчислявали ли сте, че разходите за заплати и осигуровки на един заместник областен управител са около 60 хил. лв. годишно? Умножете го по 28 и ще видите, че 1 млн. 200 хил. лв. от държавните средства се прахосват, без да се гарантира онази степен на качество на услугите, които би трябвало да предостави един заместник областен управител. Давам този пример и с това приключвам, госпожо председател, като си запазвам правото да се изкажа по-нататък в обсъждането на Преходните и заключителните разпоредби. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Проблемът е друг. Проблемът е още по-мързеливата приходна част, която правите с тази актуализация. И аз не зная защо вие, които подкрепихте онзи бюджет есента, тогава не разбрахте, че големият проблем е в приходите. Аз след малко ще се изказвам по този въпрос. Защото днес кабинетът си залага мързелива приходна част чрез тази актуализация. И не може само с намаляване на разходите.

Сутринта премиерът по телевизията каза, че не е доволен от работата на Приходната агенция. Това ние от опозицията му го казваме от доста време. Така че само с рязане, само с тази политика, която Вие предлагате на вашите партньори в един момент съществени сфери от държавната дейност ще си останат неосигурени. Нищо няма да се върне догодина, както очаквате. Няма да се върне! Спиралата върви на обратно. Другаде е заровен проблемът с намаляване на дефицита – увеличаване на приходите. По този въпрос аз ще се изкажа след малко, защото имаме конкретно предложение. Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Агов, нека да видим какво точно предлагате по чл. предлагате минус 70 млн. лв. намаляване на заплати и възнаграждения, минус 20 млн. лв. намаляване на осигурителните вноски, минус 461 млн. лв. намаляване на резерва, без да се каже изобщо кой точно резерв. Там е казано т. 4, тя има две подточки. Плюс 98,5 млн. лв. увеличаване на приходите от приватизация – ни в клин, ни в ръкав. Не се пипат приходи, не се пипа бюджетното салдо. Господин Агов, това е бюджет! Трябва да знаете, че всяка цифра в този бюджет е свързана с други цифра или число. Това не е халваджийски тефтер. Извинявайте, но това е несериозно отношение към този важен документ, наречен държавен бюджет.

ние изглежда говорим на различни езици. Тлъстината е нездравословна винаги за човешкото тяло и за държавата. Затлъстяването на държавата, леността на държавата, отказът на държавата да извършва реформи, онова дълбочинно изриване на всички излишъци отсъстваше в продължение на осем години. Държавата се беше превърнала в едно разпуснато, затлъстяло същество, на което всички данъкоплатци днес плащат издръжката му.

съкращаването на разходите с вместването в рамките на 3-процентовия дефицит. Ние го правим не защото държим на всяка цена да се спази този дефицит, а защото излизането от този дефицит, прескачането на това число означава много сериозни последици за българската икономика и тогава всички онези ваши прогнози – черни, мрачни прогнози, които вие правите, ще се изпълнят. Ние подкрепихме бюджета есента миналата година, защото се предвиждаше актуализацията а бюджета още в тогавашния закон. Защото и тогава си давахме сметка, че са нереалистични числата, които са заложени. Сега казваме, че ако се съкратят разходите, рязко се намалява рискът от това да се надхвърли 3-процентовия дефицит в бюджета. Ето това са мотивите ми. Те са абсолютно добронамерени и са напълно обвързани с всички числа по бюджета.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, господа министри, колеги народни представители! Аз ще съсредоточа моето изказване най-вече в чл. 1, ал. 2, т. 4 по отношение резерва за непредвидени и неотложни разходи. Нашето конкретно предложение е този резерв да бъде намален с 461 млн. лв. и ще се обоснова защо и откъде идва тази цифра. В тази цифра 461 млн. лв. са включени 300 млн. лв., които правителството има като задължение да плаща по сключените договори от предходното правителство за хеликоптери. Нашето конкретно предложение тук е свързано с това правителството да направи опит да предоговори тези договори и да сключи анекс за разсрочването им за доставка през 2011-2012 г. Нещо повече – ние предлагаме Министерството на отбраната да изготви програма, в която да бъдат включени всички ненужни имоти за министерството, които да се пуснат на търг и приходите от тях да бъдат за погасяване именно на тези 300 млн. лв. В тези 461 млн. лв., колеги, са включени и тези 116 млн. лв., които са премии за тютюнопроизводителите. Искам да кажа, че ние от Синята коалиция сме категорично против тези 116 млн. лв. да се предоставят на тютюнопроизводителите. Защо да не се предоставят на производителите на праскови примерно в район Сливен? Сливен? В тези 461 млн. лв., с които ние предлагаме да бъде намален този резерв, са включени и 45 млн. лв., които са предвидени като субсидия за Националната компания „Железопътна инфраструктура”. Аз специално, а и колегите ми недоумяваме защо за една нереформирана компания, която е една от най-големите в България, е необходимо да се да се отпуска такава субсидия, при положение че може да се тръгне в посока на концесиониране на гарите, както примерно се случи с летищата във Варна и Бургас. По този начин ще отпадне ангажимента на Националната компания „Железопътна инфраструктура” да модернизира тези гари и да прави допълнителни инвестиции. По този начин ще има допълнителни приходи, които ще се използват за подобряване тежкото финансово състояние на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. Правим конкретно предложение и по отношение на приватизацията. Числото „201 млн. „201 млн. 500 хил. лв.” предлагаме да бъде заменено с числото „300 млн. лв.”. Предлагайки това повишение на приходите от приватизация, колеги, ние целим ускоряване на тази приватизация, но, забележете, ускоряване чрез прозрачност. Не напразно сляхме агенциите за приватизация и за следприватизационен контрол – защо да не им дадем възможност, а те имат този капацитет, имат опита, да извършат по-бърза приватизация, която да доведе до покачване на приходите. По този начин ние ще гарантираме по-добър фискален резерв

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми господин Костов! тази работа с приватизацията е хубава, само че ако погледнете колко е приватизацията от началото на годината, ще видите, че трудно ще се изпълни това, което е заложено на ниво 200, камо ли на 300. на 300. То е по-оптимистично, отколкото прогнозите на министър Дянков за края на кризата. На второ място, искате прозрачна приватизация. Следващата точка е Законопроектът за приватизацията, внесен от група народни представители. Преди 4-5 месеца се прие, че Агенцията за приватизация след сливането ще върши приватизацията, защото има капацитет. В този законопроект, внесен от мнозинството, не знам дали правителството е съгласно с него, се предлага до 500 хил. лв. да се приватизират от областните управители. Тогава възниква въпросът: коя е политиката в сектора приватизация, която да осигури това, което вие предлагате? Иначе бих бил „за”, но ви казвам, че тази работа няма да се случи при това управление и тази структура на процеса. Доколкото знам, от началото на годината имаме една сделка с компенсаторни инструменти на борсата и разходите по подготовката на сделката са по-големи от приходите, които са дошли!

Вие изобщо не пипате дефицита! Това предложение само по себе си означава по-голям дефицит! Увеличавайки финансирането, вие предполагате, че трябва да се запише по-голям дефицит!

надали ще предизвикат такова въодушевление, отчитайки досегашния интерес, в това число и към тяхната приватизация. Процедурата по провеждането на една такава концесия отнема повече от година и не виждам какво отношение има това към сегашния бюджет. Второ, вие предлагате да се преосмисли по същество сделката за хеликоптерите. Без да коментирам самата сделка, ние имаме ли реална представа (тук е и господин министърът, той вероятно ще ни осветли ангажиментите ни към НАТО и преоборудването на Българската армия, стремежа да хвърлим този въпрос в годините назад) това как ще се отрази на нашето пълноправно и ефективно членство и изпълняване на ангажиментите, които имаме в стратегически план? Когато правим такива анонси, трябва да си даваме сметка, че независимо от това, че не излъчваме това ключово за сесията заседание по радиото и по телевизията, тези, които трябва, имат своите уши и много добре ще разберат, че ние сме склонни да сме непоследователни в изпълнение на ангажиментите си, в това число от гледна точка на превъоръжаването на Българската армия към НАТО. Второ, като казваме, че ще предоговаряме сделката, знаем ли каква е позицията и как ще бъде прието едно такова предложение? Даваме ли си сметка какво впечатление създаваме въобще сред партньорите на българската държава в различните секторни политики, когато всяка сключена сделка днес сме готови да ревизираме и да я преосмислим утре? Не знам – господин министърът на отбраната може би има представа кои са партньорите, какви са техните нагласи, но се боя, че с такъв тип сигнали

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин Миков, що се касае за приватизацията, ако добре сте ме слушали, нашата идея е наистина да се ускори тази приватизация. Ако тя не се ускори, цифрите ще замръзнат. Конкретно бих ви казал – ние сме „за” приватизация на „Булгартабак”, а не да се пази „Булгартабак” и по този начин наистина няма да влязат никакви средства. Що се касае до концесията на гарите. Да, наистина е бавен процес, но този процес трябва да бъде поставен. Ако все така разсъждаваме – в посока, че този процес е бавен, че е трудно осъществим, колеги, ще стоим на едно и също място. Затова ние предлагаме като един от вариантите за подобряване финансовото състояние на Национална компания „Железопътна инфраструктура” - именно чрез концесиониране на гарите. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. Сега давам думата на министъра на отбраната Аню Ангелов, който пожела да се изкаже. Заповядайте.

с това задължение е натоварено нашето правителство. Всякакви преговори, повтарям – преговори, съм водил лично, а последния път заедно с министър Дянков. Покани ме президентът на „ИАЦ”, която е фирма-майка на фирмата „Юрокоптер”. Да дойдат на преговори, ни изпращаха експерти, които категорично отказаха каквито и да са преговори за предоговаряне на срокове или за каквото и да било, преди да се платят висящите плащания. Така че няма никаква възможност за никакво предоговаряне с „Юрокоптер” в тази връзка. И това са пожелания, които не могат да бъдат изпълнени от изпълнителната власт. Освен това досега за тези хеликоптери българската държава е платила 300 млн. евро. Остава да се платят още 200 млн. евро. Разберете, че правим всичко възможно след изплащането на тези средства, ние ще откажем (имаме такава възможност да предоговаряме след плащането на тези средства, за които стана дума, и те в никакъв случай не са 300 милиона). Имаме основание и добрата воля на отсрещната страна да предоговаряме – последните три „Пантера” да не ги получим, а заплатените за тях, предвидени в банковата гаранция 60% от стойността на последните три хеликоптера, да отидат да погасяване на задълженията от 40%, които са за 2010 г. Искам да добавя, че още 76 милиона са изтеглени от банковата гаранция за тази година. Тези 76 милиона, ако не ги покрием с този актуализиран бюджет, означава реално намаляване с 10% на бюджета на отбраната. Искам да ви уверя, че ще направим всичко възможно – аз и министър Дянков, ако трябва и на ниво министър-председатели отново да предоговорим всичко, което можем да предоговорим, както за хеликоптерите, така и за двата самолета „Спартан”, но това не може да стане без ние да посрещнем своите висящи плащания. Благодаря. Няма реплика на министър. Господин Петков, Вие поне би трябвало да го знаете. Има думата народният представител Любен Татарски. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господа министри, колеги! От хеликоптери да слезем пак на земята. Искам да ви върна към темата за общините, тъй като в чл. 1, ал. 1 са заложени параметрите на общинските бюджети. Обяснимо е защо тази тема е обект на дискусия днес. Сигурен съм, че до края на днешния ден в рамките на обсъждането на бюджета още няколко пъти ще се връщаме на тази тема. Донякъде бях провокиран от изказванията на колеги, които до известна степен спекулират с общините, с тяхното състояние, с техните възможности и предложените промени в бюджета. Какво показват числата? Реално намалението на годишна база на бюджетните взаимоотношения е с 4,4%. Тези 100 милиона представляват точно толкова. Но разпределени по-нататък,

Най-същественото намаление е в целевата субсидия за капиталови разходи и най-вече за изграждане и основен ремонт на пътищата, както и чистата целева субсидия. Но все пак да си спомним къде отиват парите от европейските програми. Къде отидоха най-много проекти? Точно в най-малките общини. И какво се случва сега? Точно тези общини, за които преди известно време оревахме залата – колко са важни, колко са важни, колко са необходими, точно те сега не могат да се справят. Тяхната изравнителна субсидия била пъти над собствените приходи. Демек те са храненици на държавата. Второ, тези общини нямат нищо нищо финансов, нито административен капацитет. Те не могат, господин Петков, да управляват и изпълняват тези проекти, за които има подписани договори. Колеги, към днешна дата единици проведените процедури за изпълнение на тези вече спечелени проекти. Това означава, че точно тези общини могат да доведат до провал изпълнението на тези европейски програми. Затова Затова като говорим за малките общини, не бива само да ги ожалваме, а да търсим начини и възможности да ги подпомогнем реално. Веднага ще ви кажа какво досега правим, но вие може би забравяте. В Закона за водите предложихме и се прие на първо гласуване правото на ползване на минералните води. Сега на второ гласуване вероятно ще минат водоползванията и водовземанията за обикновените водоизточници. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на първо гласуване мина предложението за предоставяне на един немалък ресурс – земеделските земи и остатъчният поземлен фонд. Предстои гласуване на Закона за подземните богатства. Надявам с, че вие ще подкрепите предложение, което да даде възможност на общините да се разпореждат с част от тези подземни богатства. Имам предвид строителните материали, което предложение най-вероятно аз ще направя в залата, когато се обсъжда този закон. Да не забравяме, че в Законопроекта за изменение на бюджета има предложени изменения, които също работят в полза на общините – 50% от наемите, получени от използване на общинско имущество, сгради, недвижими имоти, сега отиват в общинския бюджет. Това е доста добра стъпка. Не мога да разбера обаче становището и позицията на Националното сдружение на общините, които които са приели или решили средствата за „Красива България” да отидат във фонд „Флаг”. Това не решава проблема. За пръв път сега правим разпределение на общините на две групи по отношение на изравнителната субсидия. Според мен то е на съвсем обективен критерий – процент собствени приходи към изравнителна субсидия. Това се прави за пръв път и според мен е съвсем точен и коректен показател и ако се използва, би довел до по-справедливо разпределение на средствата от републиканския бюджет. ПРЕДСЕДАТЕЛ Времето, господин Татарски. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Приключвам. Искам още веднъж да изразя несъгласие, че екологичните обекти отново са включени в бюджета на общините. Смятам, че поне половината можеха да бъдат орязани.

Няма спекулация, господин Татарски, защото числата говорят друго. Общите разходи, които общините тази година можеха да направят в началото на годината с приетия бюджет, са намалени в сравнение с миналогодишните разходи, които вече бяха кризисни, с над 700 млн. лв. – и местните приходи, и бюджетните взаимоотношения. Сега ги намаляваме с нови 100 млн. лв. по вашето предложение – на ГЕРБ, плюс регистрираното намаление в местните приходи. Някъде разходите им от 4,7 милиарда лв. (закръглено) ще паднат на около 3,6 млрд. лв. в най-добрия случай. При тази ситуация се говори за справедливо разпределение! Ето, в тази таблица съм направил справка какво е намалението. Една трета от общините са под средния процент за намаление, който на първия актуализиран вариант беше 6,12%, а на втория – 4,43%. Забележете, две трети от общините са с по-висок процент намаление на бюджетните взаимоотношения. И забележете, от тези две трети – някъде около 160 общини, в последните 80, които са с най-висок процент, има само три общини на ГЕРБ. Ето за това говорим, че няма справедливост. Затова ще помоля в следващите параграфи нека поне да направим реални крачки, примерно по чл. 14, ал. 2, за да може наистина общините да усетят, че българският парламент мисли за тях. Благодаря Ви, госпожо председател. Господин Татарски, при цялото ми уважение към Вас ще кажа, че това е изказване, което не Ви прави чест. Не Ви прави чест като председател на комисията, в чиито отговорности са тъкмо общините и съответно би следвало да проявявате повече разбиране към проблемите, с които се сблъскват. Но не Ви прави чест и заради факта, че допреди една година сте бил кмет и се предполага, че Вие сте се сблъсквали с тези проблеми. В случая, когато правите изказване, особено като председател, би следвало да оставите на банката, на която стоите, политическите си пристрастия и тогава, когато коментирате процентите, няма никакво значение дали ще говорите, че четири са малко, че не били осем, че не били Фактът е факт – 100 милиона са по-малко и тези 100 милиона са допълнение към онзи 1 милиард, с който общините разполагат по-малко отколкото са разполагали през предишната година. Няма никакво значение дали ще обясните колко справедливо са разпределени, на колко групи са разделени общините. Общините изпитват затруднение. Аз неслучайно Ви посочих какви са определенията на вашите, макар и вече бивши колеги оцеляване. Те се чудят как да оцелеят, Вие им обяснявате, че не били осем, а били 4%. Затова взимам думата, за да Ви репликирам и да кажа, че би следвало да проявявате повече обективност.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господа министри! Уважаеми господин Татарски, аз също като своите колеги съм смаян от факта, че Вие като бивш кмет разгръщате подобни тези. Първо, относно крайната несправедливост при структурирането на общинските бюджети: Бургас – минус 3,15; столицата – минус 3,9; Етрополе – плюс 0,88, което е 65 хил. лв. повече бюджет от миналата година. трябва да го знаем. Да го видим и да знаем за какво безочие става дума да се твърди, че това е справедливо преразпределение. Община Белене – минус 6,41; община „Искър” – минус 7,93. Къде е плюс 0,8, къде е минус 7,9? Така че въобще не говорете за справедливост, ама въобще не говорете за справедливост! Някой някъде мишкува по кабинетите в Министерството на финансите Среднограмотният човек сяда, гледа тези числа и разбира, че се лъже така арогантно както не може да се допусне в тази зала начина на мислене. Това

а ние, приемайки този бюджет, тоест вие, ще носите основната вина и отговорност за това, че те няма да имат възможност да кандидатстват с проекти, защото нямат ресурса да инвестират в подготовката на проекти. Така че причината за неусвояването на евроинструментите ще бъдете вие, а не общините. И на Вас като кмет не Ви отива да си бършете ръцете с тях. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, които се изказахте, много сте удивени от това, което се приказва, и смятате, че аз съм некоректен към моите колеги-кметове. Не е така! Със своите действия аз показвам, че стоя зад техните интереси и се опитвам да им помагам. Казвам, че този бюджет е справедлив, защото се отнася за всички по един и същи начин. Всички трябва да сме солидарни и да поемем отговорностите към кризата. Аз знам десет години като кмет вие колко обективно се отнасяхте към някои общини. Да ви кажа: два мандата подред, една стотинка, а за някои общини течеше, особено за по-малките. Да не ви ги казвам. Вижте списъка на общините, в които има предвидени 40 милиона за екологични обекти – Кърджали, Смолян, не знам колко милиона за „Водно огледало”, но пътят до сметището не сме могли да направим, Созопол, Варна

тази посока. Аз като слушах господин Агов преди малко за областните управители и за заместник-областните, и аз бях кмет, когато областните управители бяха 9, и работехме точно толкова добре, както и когато станаха 28. Има един съвет, който се занимава с такава административна реформа. Не само агенции и министерства, а да погледнем и за сливането на общините. Какво правят толкова общини на територията на България? Гърция три пъти ги намалява и в други развити западни държави чуваме, че вървят натам – сливане на общини, обединяване на капацитет. Това е, трябва да търсим всички възможности. А вие просто наистина злоупотребявате и спекулирате със състоянието на общините, което по принцип трябва да бъде обект на внимание. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Предвид големия интерес на опозицията към днешната точка и във връзка с това, че утре няма да има пленарно заседание, предлагам

Направено е процедурно предложение за удължаване на пленарното заседание днес до приключване на обсъждането и гласуването на Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Моля, режим на гласуване.

господа! От Социалистическата партия и Коалиция за България сме внесли две предложения за увеличаване на приходната част от акцизи и от данък добавена стойност

финансите за м. май констатира тревожни тенденции, но в обяснителната част се казва, че те се дължат на временни фактори през 2009 г. 2008 г. разплатено, постъпили тези средства. Също така там се очертават тенденции на повишен износ. Господин Дянков много пъти се хвали с повишения износ.

Не знам какво изнася държавата, освен ГЕРБ да започне да изнася революция за други държави. Но това крие много ясен индикатор, че тегленето на ДДС и злоупотребите с ДДС продължават да бъдат тежък проблем на тази власт. Въпреки акциите по телевизията за всякакви такива екзотични наименования както по отношение на акцизите, контрабандата, така и по отношение на злоупотребите с ДДС. Това, което правителството предлага като актуализация на бюджета с 1 млрд. 600 млн. показва, че правителството е наясно със себе си, че тези ефективни по телевизията акции – „Огняри” и всякакви други, не се отразяват по никакъв начин на приходната част на бюджета. Иначе не знам как да разчитаме и призива на министър-председателя на Празника на МВР: „Работете, за да се напълни бюджетът!” Е, от тая работа

всички останали неща, които обещахте, ги направихте и сега предлагате намаление с 1 млрд. 600 млн. Смятам, че едно осигуряване на такъв комфорт в приходната част е нездравословно не само за приходните агенции, а за политиките, които трябва да бъдат осигурени чрез разходната част на бюджета. Затова скромно, съвсем скромно сме предложили приходите от акцизи и ДДС – коментирам и двете предложения, да не бъдат намалявани така драстично с 1 млрд. а да бъдат намалени само с 1 млрд. 200, като се отнасяме, разбира се, снизходително към способностите на правителството да осигури приходите в бюджета. Уважаеми дами и господа, в противен случай неподкрепата на това предложение от мнозинството ще покаже само едно, че всичко това, което демонстрирате като борба с престъпността и което трябва да напълни бюджета – това са точно контрабандата и злоупотребите с ДДС. Всъщност вие нямате никакъв успех там. Ревизията на приходите в тези два сектора с 1 млрд. 600 при условие че се твърди от господин министъра, че е направена реформа в тази администрация. Всички казват – да, в приходните администрации е направена реформата, при условие че се заявяват индикатори за развитие на икономиката и в същото време 1 млрд. 600 млн. Уважаеми дами и господа, мисля си, че по този текст, по тези два текста, с които предлагаме, пак казвам – съвсем скромно 450 милиона, ще срещнем вашата подкрепа. Оттам финансирайте, ако искате, дефицита, който е застрашителен и който основателно се поставя отдясно, че е тревожен или пък друга някоя политика, а такива предложения в бюджета има много. Благодаря ви. Реплика към господин Миков? Господин Красимир Велчев. Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Миков, много ме изненадва Вашето изказване и то в частта ... Относно приходната част – да, имаме проблеми. Правителството има големи проблеми точно с ДДС и с акцизите. Тези структури, които и в момента правят, и се борим с тях, те бяха създадени включително и по Ваше време. Вие бяхте министър на вътрешните работи. Не мога да разбера, именно Вие упреквате Борисов, че призовава МВР да върши работа, за да се увеличат и техните заплати. Как ще се увеличат? Като се увеличат приходите. Вие обратно ли агитирахте тогава служителите на МВР да си затварят очите по събиране на ДДС и залавяне на тези групи? Защо упреквате Борисов, че призовава да работи МВР, за да се увеличат приходите? Не мога да разбера Вашето изказване! Дуплика, господин Миков. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господа министри! Уважаеми господин Велчев, на една година депутат – може да се учудва, дано да не се учудвате и на четвъртата година или когато си тръгнете от властта по-рано

Имаше излишъци, които вие сега харчите. Трябва да разберете, че милиционерското мислене за развитие на икономиката не води до повече приходи в държавния бюджет. Скъсахте ги от проверки, по пет пъти – икономическа, БОП, всичките по един път. Командировките на проверяващите ви струват по-скъпо от приходите и ги демотивирахте. Оттам седите и чакате. Добре, като премиерът призовава: „Пълнете хазната!”, като всички искаме това, защо с 1,5 млрд. като е направена реформата в приходната администрация, като има успехи в акциите, гледаме ги всяка вечер по телевизията? Онзи ден 60 стека цигари в операция „Огнярите” са хванати. На другия ден други такива работи. Защо намалявате приходната част с 1 млрд.

сигурно е имало много проблеми, но имаше излишъци, господин Велчев. Този данък върху доходите, който въведохме и който сега вие увеличавате ... Знаете ли какво правите вие? Вие тупате чувала там, където няма. Виждате, че има преизпълнение на доходите на физическите лица, на преките данъци и ги вдигате още. В същото време не можете да се справите с ДДС-то и с акцизите, където са най-големите пробиви с измамите, контрабандата и ги намалявате. Така ли ще стимулираме правителството? Приходните агенции да напълнят хазната?! Това е политиката, логиката, която минава през тази актуализация. Ако попитате тези, които ви подкрепиха, а сега не ви подкрепят много – и Синята коалиция, „Атака” ги няма, ще видите, че и те го разбират вече и затова малко назад, по-далече от вашите управленски решения в този законопроект. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва изказване на народния представител Дарин Матов.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 господин Татарски във връзка с орязването на общинските бюджети. Тук исках да кажа, че така или иначе ограничаването на разходите със 100 милиона на общинските бюджети си е 100 милиона. Както се казва в една друга приказка: „Сто милиона са си сто милиона.” и това е реално ограничаване. Макар че тук се цитира това, че субсидиите за общинските бюджети се съкращават най-вече в раздела „Капиталови разходи”, това също е съкращение. Защо, господин Дянков,

в случая данъкът върху доходите на физическите лица, да бъде преотстъпван на 50% на общините? Аз мисля, че трябва да се върви по тази линия, а не се орязват общински бюджети, защото когато дадеш възможност на общините и преотстъпиш част от данъка, тогава те ще имат стимул и за по-голяма събираемост. В тази връзка, понеже преди малко стана въпрос, мисля, че господин Имамов каза, че всяка цифра в бюджета е свързана с друга цифра, аз бих казал, че ние трябва да коментираме основно няколко цифри, които са в бюджета, и тези, които са свързани с бюджета, а именно тук говорим за брутен вътрешен продукт,

върху доходите на физическите лица в размер на 50% на общините. Благодаря ви за вниманието. Няма. Народният представител Иван Костов има думата. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, Синята коалиция е единствената, която не участва в тази надпревара по популизъм, която се води в тази зала, но това е така от 20 години и за мен не е изненада. Има някои, които болезнено изживяват, ако бъдат надминати по популизъм, и това недостойно съперничество между политиците продължава толкова много години без даде какъвто и да е продукт, без каквито и да е положителни последици. Синята коалиция сме единствените, които сме подходили по съвършено различен начин към Законопроекта за бюджета. Първо, госпожо председател, искам да кажа, че ако Вие подложите отделните поправки по алинеите на отделно гласуване, ние ще подкрепим петте алинеи. Ние няма да подкрепим ал. 2, където всъщност е големият риск за изпълнението на бюджета нещо, което изглежда не разбира мнозинството, аз ще се опитам да го обясня. Тук се казва, че могат да бъдат събрани и повече приходи. Ние ще подкрепим тези приходи, които са записани в ал. 1 в предложението на правителството. Не могат да бъдат повече! И тези, които са записани – 15 млрд. 232 млн. и 203 хил. 400 лв. са завишена величина. Ако внимателно следихте дебата около излизането на този законопроект, щяхте да видите, че ключовите изпълнители на приходната част председателят на Националната агенция за приходите и шефът на Изпълнителна агенция „Митници”, заявиха, че няма да изпълнят тези приходи с 500 милиона – са им завишени. В този смисъл рискът е признат и не се говори от Синята коалиция, че има риск за изпълнението на приходите в бюджета, а той е заявен от самата администрация, която ще събира тези приходи. Това са съвършено различни неща. Значи има риск. Тук слагам точка. Как се реагира, когато има риск? Да не се получат още 400 милиона, хайде да не са 500 – 400. Не да се завишава, а да не се получат. Как се прави в този случай? Ами, намаляват се разходите. Това сме предложили и сме единствените, които сме подходили толкова трезво към този риск за изпълнението на бюджета. Ние предлагаме намаляване на разходите в ал. 2. Това правим ние. Има възможност, господин вицепремиер, да се намалят разходите, и Вие го знаете по-добре от всички в тази зала. И не можете да го наложите на колегите си в правителството. Не можете да го наложите и в тази парламентарна група. Точно заради това ние няма да подкрепим този текст, така както се предлага. Защото тук в момента се създава опасност да рухне финансовата стабилност, да се отиде към още още една актуализация на бюджета или да не бъде изпълнен заявения бюджетен дефицит, България да влезе в процедура на прекомерен дефицит от страна на Европейския съюз, за втори път – и да бъдат наложени санкции, и да бъдат зададени решения, които вече ще бъдат невъзвратими. Тогава вие може да си плачете за общините! Когато дойдат и кажат: от 280 общини ще останат 80. Тогава ревът ще е още по-силен! Тогава ще плачем и за пенсиите, защото ще бъдат намалени! Тогава ще плачем и за заплатите! Защото сега, навреме ние не правим тези предложения. Защото навреме не правим тези съкращения. Могат да се направят съкращения. Могат да се намалят първостепенните разпоредители на бюджетни средства с една четвърт. Могат да се намалят второстепенните разпоредители с бюджетни средства с една четвърт до една трета. Могат да се намалят! Ние сме го направили и ще го дадем на вашия министър-председател, и ще видите как това нещо може да се направи, тоест – може да се елиминира огромна обща администрация, която има навсякъде, която беше създадена от тройната коалиция. И трябваше да бъде елиминирана тази администрация, защото иначе ние ще отиваме и ще посягаме посягаме на пенсиите и на заплатите. Аз много съжалявам, че не стигна подкрепата за усилията на вицепремиера господин Симеон Дянков, не срещна разбиране в колегите си в Министерския съвет, не си прочетоха домашното, не си огледаха структурите и остават в една безумна ситуация. Поддържат се структури, които не са догледани и не са съкратени още от Тодор Живково време. Не е прав министър Цветанов, вицепремиерът, не е прав да казва, че не трябва да се посяга на неговия бюджет. Има много да се реже в Министерството на вътрешните работи. За какво му е цялата тази организация от свръхскъпо платени и защитени служители на Министерството на вътрешните работи? За какво му е това цялото чудо!? При положение че действащите полицаи, тези, които действително отговарят за реда, са толкова малко. Те са едно към едно. едно към едно. Къде има такава структура? Специализирана администрация към обща администрация – едно към едно! Къде го има това нещо по света? Точно заради това предложенията даже са меки. Те можеха да бъдат много по-радикални. Ние ви предлагаме да прецените тези рискове, защото в момента залата поема много сериозен риск. Аз мисля, че достатъчно ясно обясних мотивите на Синята коалиция. Ние желаем този бюджет да бъде изпълнен. Благодаря

и наистина се обръщам към Вас с очакването да коментирате въпроса именно от гледна точка на икономист. Господин Миков зададе един въпрос, който няма ясен отговор. При положение че темпът на развитие на икономиката и на производството оттук-нататък се очаква да бъде даже слабо повишаващ се, обяснението на министъра на финансите за спада на приходите е промяната в структурата на реализацията, тоест този 30 процентов ръст на износа, от който вече се събира по-малко ДДС. Но въпросът е какво се изнася, тъй като би трябвало да има някакъв, съответстващ поне малко ръст на производството, за да има ръст на износа. При видимата необяснимост на тази ситуация един от логичните отговори е, че всъщност не се изнася, а се отчита износ без такъв да се върши. И всъщност излиза, господин Костов, че залагайки това намаляване на приходите, ние узаконяваме нещо, което води до заобикаляне на фиска. В колосални размери! Аз считам малко лековато Вашето обяснение, че тъй като приходните агенции казват, че няма да се съберат тези приходи, ние трябва да се съобразим просто с това заявление. Силно съмнително! втора реплика – господин Миков. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми господин Костов! Аз уважавам Вашите виждания за свиване на разходите, някои от тях споделям частично. Реформата в МВР няма да я коментирам, защото сигурно съм пристрастен. Но това си е въпрос на управляващите, те казаха, че те няма да я правят, така както сме обсъждали някога. Самият Вие казвате, че по изявления на шефовете на приходните агенции става въпрос за 500 милиона по-малко. (Реплика на

разликата между 2009 и 2010 г. се дължи на фактори с еднократен характер в полза на 2009 г. Тези фактори са от първата половина на годината – унищожаването на цигарите, раз; втори път – повечето изразходвани средства в края на 2008 г., които са се върнали като приходи. Но вече е втората половина на годината на 2010 г. – няма да има тези еднократно подействали негативни и позитивни фактори за първата половина на 2009 г. Тоест, ние разхлабваме ангажимента на правителството да събира приходи. Това е големият проблем. Аз няма да коментирам онова съотношение на преразпределяните средства, което при дясното правителство е 42%, а при лявоцентристкото беше 38-39%. Няма да коментирам това. Те преразпределят 42%. Само че фундаменталният въпрос е този: ленивото актуализиране, ленивата приходна част сега, в средата на годината, ще намали още повече потенциалът, въпреки изявленията на министър-председателя, на министъра на вътрешните работи, въпреки филмите по телевизията – дедесари и всякакви други такива - как беше? престъпни братства от песента за МВР. Но с акта Държавен бюджет ти реално показваш друго! А физическите лица ще ги натоварим повече,защото те си плащат и там изпълнението върви добре. Ето това правим с тази актуализация. Благодаря. Уважаеми господин Костов, може би щяхте да имате някакво основание да говорите за популизъм, ако при внасянето на законопроекта за актуализация, финансовият министър беше заявил – да, ние допуснахме грешки и се провалихме, или ако вие, като парламентарна група, която е подкрепила закона за бюджета миналата година и на първо четене законопроектът за актуализация, бяхте признали същото. Всъщност вие трябва да признаете, първо, че основните цели на този законопроект са да се намалят приходите с близо 2 млрд. Второ, да се узаконят разходи, които са направени, но които не са били предвидени. Трето, да се легитимира осъществяването на нови разходи чрез този така наречен оперативен резерв на стойност над 1 млрд. 100 млн. да се узакони дефицит над 3%. И да се узакони, най-после, харченето на резерва до санитарния му минимум от 4,5 милиарда. Сега нямате основания да говорите за популизъм, защото не направихте тези признания за провал, а именно в резултат на провала ключови сектори с огромно социално значение са изправени на ръба на пропастта, а някои от тях вече са минали оттатък. Затова и се налага да предлагаме текстове, предложения и решения, които са съвсем реалистични от

Благодаря да се намали събираемостта на приходите. Първата причина безспорно е, че се изменя структурата на облагаемия доход. Това, че ще има растеж на износа, фактически намалява приходите при сегашната система за данъчно облагане. Защото се възстановява данък добавена стойност на износителите и на практика бюджетът стимулира през системата на данък добавена стойност – всеки растеж на износа радва износителите, не може да радва министърът на финансите. Това е едната причина. Впрочем

голям внос, лесно деклариран, засича се на границата. Тя не може да облага вътрешния оборот. И в момента не е в състояние, не го прави, не може да развие тази способност. Това беше въпрос, който беше прозяпан и на него не беше реагирано в продължение на толкова време. Това трябваше да бъдат комплекс от мерки, започнати още от министъра на вътрешните работи, подкрепен от колегата му, за да може да бъде пресрещнато това нещо. Трето, води се война – води се война с контрабандата, с организираната престъпност. когато се води война, не се събират приходи. Тогава реакцията на страната, която е нападната, а в момента това са контрабандистите, е да изчезват в сивата икономика, да укриват доходи и така нататък. Трябваше цялостна стратегия това нещо да бъде направено по най-правилният начин. Аз заради това се изказах и когато двете ключови ведомства - Министерството на вътрешните работи и Митниците, влязоха в конфронтация, опитвайки се да прехвърлят едно на друго вината за несвършената общо работа. Така че, това са причините. Поради тази причина и – отговарям и на господин Миков, и на господин Пирински – поне по тези три важни причини не ни дават възможност да бъдем оптимисти. По отношение на господин Найденов. Господин Найденов, цялото това нещо, което Вие казахте, аз бих го приел като чиста монета, ако не беше преди това изказването на министъра на отбраната господин Ангелов. Чии задължения, господин Ангелов, трябва да се покриват сега? (Реплики от КБ.) Чии, чии? Чий е този милиард? Кой е ангажирал с тези безумни самолети „Спартан” с тези вертолети, които не са и оборудвани с оръжия,

Трябва да знаете, че партията едни пази, когато имате лична отговорност. Вие бяхте отговорен за Комисията по отбрана човек и не можеше да прозяпате всички тези безумства, които са направени там, ако сте бил почтен депутат, ако сте бил честен гражданин. Само това да бяхте, а не да следвате някаква партийна повеля, Вие щяхте да станете и да кажете тук от тази трибуна – тези сделки са абсолютно излишни, те не трябва да се правят в това време. И тогава вече да ми говорите за признати и непризнати

Благодаря Ви, госпожо председател. Вземам думата за лично обяснение, защото, господин Костов, никога не съм мислил, че сте сред политиците с къса памет. Ако разбира се не сте с къса памет, трябва да си спомните, че имаше един така наречен стратегически преглед на отбраната, завършен през 2004 г., който беше подкрепен от вашата партия и вашата парламентарна група. Защо е толкова важно да се подчертае, че вие го подкрепихте, а ние не го подкрепихме? Защото именно въз основа на този стратегически преглед беше приета Програмата за превъоръжаване и модернизация на Българската армия с над 50 проекта, в които 11 бяха определени като приоритетни с договори от 2004 г. Въз основа на този стратегически преглед! (Ръкопляскания от КБ.) Лъжата, която непрекъснато се повтаря за договори, сключени от предишното правителство, все пак трябва да има някакъв край.

но те почиваха на една политическа и военна експертиза, по която аз не си спомням представителите в комисията, в това число и предишната комисия, на която аз имах честта да съм бил председател, да са възразявали. Нещо повече, те ги одобряваха, те ги акламираха. Те настояваха за увеличаване на средствата за тяхната реализация. Ето защо не приемам подобни обвинения и е хубаво, когато се говори от трибуната, все пак да се придържаме към някакви реалности, към някаква елементарна почтеност. Министър Ангелов.

През 2004 г. с фирма „Юрокоптер” е сключен договор за доставка на три хеликоптера и за тях е имало финансови средства.

при това с изключително заробващ договор, при който 60% от цената на всички 18 хеликоптера е платена наведнъж, цифром и словом, 240 млн. евро – през 2007 г. Благодаря ви. Сергей Станишев – за изказване. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Обсъждаме може би най-важния закон, който Народното събрание трябва да дискутира, защото в бюджета се съдържа цялата политика на държавата по отношение на всички сектори. сектори. Първо, искам да изразя недоумение от, как да го кажа, велия дебат от страна на представителите на партия ГЕРБ, които много странно и пасивно защитават предложенията на правителството. Но не това е най-важното.

къде е сгрешило правителството в своята прогноза. Искам да ви кажа, че нашите предложения по приходната част са направени точно на тази основа, защото смятаме, че правителството на основа на анализите неправилно е оценило възможностите на приходната част през тази година. Не може да се Не може да се приеме обяснението, че при нарастване на брутния вътрешен продукт с 3% в сравнение със старата прогноза на правителството, изведнъж приходите ще бъдат с 2 млрд. лв. по-малко,

че затова Народното събрание трябва да постави по-високи изисквания към правителството по отношение на събираемостта от ДДС и акцизи. Направихме нашите конкретни предложения и по данъка за акцизите, защото, ако няма приходи, няма как да се реализират и смислените разходи, необходими на българските общини, здравеопазването, българския бизнес и социалния сектор. Това е най-важната тема, която трябва да дебатираме в момента, не някакво минало, а да направим анализ какво може да направи правителството. Беше

Още повече, беше казано, че реформата на НАП е приключила и би трябвало да има много по-висока ефективност в събираемостта. Основният извод обаче е, че правителството не е направило своите изводи и ще кара постарому. Затова няма как да подкрепим и предложенията на ГЕРБ в тази част, защото не правят реален анализ, не поставят изискванията към изпълнителната власт, а това е нейно задължение – да събира приходи, както е планирала. В общи линии, действително тези промени само легитимират харченето на фискалния резерв, който беше 8 млрд. 200 млн. лв. през м. юли миналата година и се планира да бъде докаран само до 4,50 милиарда към края на тази година, лимита по отношение изискванията от Народното събрание, което трябва да е много по-стриктно към правителството за събираемостта на приходите, и дава скрити резерви на правителството да харчи. Важно е да се знае, че не се реализира това, което е необходимо за хората на България. Прави се скрит резерв на правителството за необосновани, неконтролирани, непрозрачни плащания за реализацията на политически цели. цели. Призовавам народните представители и от мнозинството да подкрепят предложенията на Коалиция за България, които са насочени към по-висока събираемост на приходите. Не виждаме никакво основание да се приема толкова песимистична прогноза. Обяснението, което се дава, свързано с износа, не може да покрие цялата тази гигантска дупка от 2 млрд. лв., няма как да я покрие. Затова бихме очаквали и от министъра на финансите да даде уверения, че в резултат на толкова шумно рекламираните реформи за дейността на НАП и митниците ще се събират повече приходи. Тогава да разпределят, но да разпределят по прозрачен начин. Благодаря ви за вниманието. Няма желаещи да репликират. Други народни представители, които желаят да участват в дебата? Господин Радославов.

Госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, господа министри, колеги! Винаги съм защитавал тезата, че България е достатъчно икономически стабилна, за да има национална сигурност на ниво

разходите, както предлага и господин Костов. Да остане само полицията и всичко ще е наред! Аз съм категорично против. Смятам, че не е в интерес на България. Колкото и да е тежка ситуацията, не можем да приключим така с ангажиментите с националната сигурност на страната. Искам да поздравя тук министър Ангелов, защото чух неговата позиция за защита необходимостта България да има собствени военновъздушни сили от неотдавнашните му срещи в Съединените щати.

Личи си, че те пропуснаха миналата година м. декември, когато се правеше бюджетът за тази година, да направят своя политически дебат и политическа тема, пропуснаха тази възможност, а сега се опитват да я компенсират. те не можаха да компенсират това и при дебата по първото четене на бюджета, защото тогава бяха обвързани с време

Няколко са темите от тяхна страна – защо се прави тази актуализация, това било провал. Банално! Много банално. Това го повтарят вече месеци наред. Още когато се правеше бюджетът миналата година, ние от „Атака” на три пъти от тази трибуна – при първо и при второ четене казахме, предупредихме, че бюджетът ще се актуализира и това ще стане юни-юли. И това става точно юни юли. Тогава никой не се вслуша, никой не обърна внимание на тази наша забележка,

поправки на бюджета всъщност се правиха при предишни управления, и при тройната коалиция в последния момент, декември месец не с поправка на бюджета, което тогава сме казвали от „Атака”, това ставаше с едно решение, което изливаше милиарди незнайно накъде, без да е ясно как ще се харчат тези пари, без никаква прозрачност, без каквото и да е. Тази поправка на бюджета обаче, на тази актуализация, че става въпрос за суми, които които не са големи, за дефицити, разлики, проценти и в пари, в абсолютни стойности, за които нашите съседи, европейските страна, ако стигаха до това положение, щяха шапки да хвърлят да бъдат много доволни. А днес какви са темите, които поставя БСП? – Комарите! Значи не е въпросът за това, че не се свалят заплати, пенсии, че не се вдигат данъци, проблемът на БСП са комарите. Този въпрос беше повдигнат от няколко изказващите от БСП. Да, това е много важен въпрос. Друг е въпросът, че червените кметове, за които са предвидени пари, няма да проведат мероприятието. И аз ви го казвам. И това се разбира от толкова натрапената от БСП тема. Нарочно няма да го направят, за да хвърлят вината: министър Дянков е виновен комарите да хапят българските граждани. (Смях.) И сега това ще го разправяте. Смейте се, така е. Имаме данни, че в Русе това се прави. Имаме сигурни данни в Русе, че там целенасочено не се осъществяват кампаниите и мероприятието по тази причина. Но това е малката тема. Другата, по-голяма пропагандна тема от вас тук е общините, та общините! Едно от последните ваши убежища, където имате много кметове кметовете, организирани от вас, пищят. Разбира се, страшно е долу, общините умират, общините фалират, защото сте почнали предизборната кампания. Защото от вашето вашето Политбюро на БКП-БСП са наредили: „Другари, започва предизборната кампания за местните избори, започвайте да пищите за общините. Общините фалират, общините умират.” Така че днешният дебат е абсолютно политически. Той не е нито експертен, какъвто опит правите, за да го представите такъв. Той не е финансов, той не е бюджетен. Той за вас е част и началото на предизборната ви кампания за местните избори. реплики? Господин Михалевски. Госпожо председател, уважаеми колеги! Явно дебатът изморява и някои от нашите колеги, защото само комарите са им направили впечатление в този дебат. Само че, господин Шопов, в тази зала се казаха много важни неща. И ако за Вас свалянето на задачата на правителството да събере 2 млрд. повече е фина настройка, аз започвам да се плаша какво ще означава по-нататък, ако трябва да вземем радикални мерки. И тук искам да Ви кажа, използвайки предишни твърдения на подкрепящи мнозинството партии, че, виждате ли, ние приемаме числата за приходната част, тук трябва много ясно да кажем, че да, ако ние не се борим със средата, която е наложена в момента в страната, ние не само ще подкрепяме тези числа, ами, запомнете, че не 15,2 млрд. лв., а вероятно приходите няма да надхвърлят 14 млрд. лв. Запомнете това число. И запомнете, че разходите на правителството няма да бъдат на ниво 18,9 млрд. лв., а няма да надхвърлят 17,5 млрд. лв. Защото всъщност голямата философия е едно перде пред бюджета. Защото вътре няма да бъдат усвоени над 850 млн. лв. по европейските програми и вероятно в голямата си степен няма да бъдат платени тези 600 млн. лв. на българските фирми. Ето затова си струва. А комарите – те и без вас, господин Шопов, се размножават. Втора реплика? Няма. Господин Шопов – дуплика. Ами, въртите, сучете – пак върнахте нещата на комарите. (Смях.) Аз мислих мимоходом да мина по тази тема, вие пак натам го избивате. Но за вас всъщност от комарите идва този апокалипсис. Не знам комари ли, конски мухи ли ви ядат, може и последното да е. Но вие чертаете най-страшните картини и драми. Това е вашата тясна партийна специалност. Винаги това е било – да се създаде революционна ситуация. (Силен Да има бунтове, наводнения, да има социално недоволство. Някога в миналото вашата партия на тази вълна да направи въстания, революции, да дойдете на власт. Сега държавата да се провали и бюджета да се срине, комарите да хапят хората за да дойдете отново на власт. На това разчитате. Това е бил винаги вашият шанс – да дестабилизирате обществото, да дестабилизирате държавата, за да бъдете вие спасителите, здравите сили, които да теглите бюджета, да съберете парите, да се преборите с контрабандните канали. Сега обаче голямата тема е контрабандните канали – контрабандните канали, които вие държите. Тук господин Добрев вчера заяви, че разбира от контрабандни канали. Разбира се, че разбирате от контрабандни канали.

сто контрабанден внос на каналите, контрабандните канали, които не били овладени. Не е лесно да ви се овладеят тези контрабандни канали на вас, които ги държите и ще продължавате още дълго време да ги държите, въпреки усилията, които се правят за разбиването

Госпожо председател, уважаеми колеги! Стана дума за контрабандата. Ясно е и кои са специалистите и от къде тръгва контрабандата. Също сме наясно и за сивата икономика, която се разраства от вашия мандат. Стана дума също, господин Иван Костов говори за нереформираната администрация, особено на НАП. Там тя все още се ръководи от Красимир Стефанов, който е един от екипа на Мария Мургина, която в момента е следствена. И в действителност може би грешката на финансовия министър е, че досега не е сменен ръководството на Националната агенция по приходите. Наистина трябва да се направят ограничителни мерки при актуализацията, за в бъдеще да се мисли за ограничаване на кешовите разплащания, защото винаги, когато има кеш разплащания, винаги има корупция, винаги се укриват и доходи. Затова е нужно да се ограничат кешовите разплащания, да се намалят банкоматите. Когато всичко минава по банков път, тогава може би сивата икономика вече ще се намали и приходите ще излязат на яве. Благодаря

Уважаема госпожо председател, досега имахме притеснения, че не се изказват колегите от ГЕРБ – сега имаме притеснение, че се изказват. В общи линии, аз не чух нищо по бюджета, въпреки че обсъждаме актуализацията на бюджета. Чух някакви квалификации, че контрабандата била вървяла отпреди, пък сега нещо се правело, пък... Тя е увеличена сега, господине.

Втора реплика – господин Станишев. Искам само да обърна внимание, че контрабандата се бори първо с икономически мерки. Само вчера обсъждахме предложение на Коалиция за България да се намали акцизът върху цигарите, което да позволи да се съберат повече приходи в бюджета. Посочихме ви примера на други страни, като Унгария, които вдигнаха много акцизите, спадна събираемостта, засили се контрабандата, обаче се коригираха. Намалиха нивото на акциза и събраха повече пари в бюджета. Отхвърлихте го! Контрабандата не се бори с показни акции на дребни разпространители. И резултатите са налице, те са в проектобюджета, който предлагате – много по-малко приходи от ДДС и от акцизи! Това са резултатите. Още повече да се намалят

Няма. Имате възможност за дуплика. – Няма да ползвате дуплика. Други народни представители, които желаят да участват в дебата? Няма желаещи. Дебатът е закрит. Преминаваме към режим на гласуване. Моля народните представители, които са в кулоарите на сградата, да заемат местата си в пленарната зала. По реда на визираните в доклада предложения: Подлагам на гласуване предложението на народните представители Михаил Миков, Анна Янева, Корнелия Нинова и Кирил Добрев, което не се подкрепя от комисията.

гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Позволявам си да поискам това прегласуване, защото виждам, че има народни представители от управляващите фракции, които разбират, че едно увеличение с около 200 милиона е даже твърде скромно, което сме поискали за събираемостта на ДДС; че не може по този начин, сваляйки плана, да се намали още повече амбицията на тези, които трябва да събират средствата от ДДС, а те са изключително важни. После вие ги разпределете – от мнозинството, но покрийте вашите политики, които са нужни на хората. хората. Апелирам за прегласуване. Благодаря ви.

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Стефан

Подлагам на прегласуване предложението на народните представители Захари Георгиев и Петър Мутафчиев, което комисията не подкрепя.

госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа народни представители! Това наше предложение е свързано с едно обещание, което управляващото мнозинство даде на пловдивчани.

парите, които трябва да отидат в Пловдив. Обръщам се към вицепремиера. По време на почивката казах: „Ако Вие, господин вицепремиер, искате наистина да изпълните своето обещание, сега е моментът

Подлагам на гласуване предложението на народни представители Мартин Димитров, Кирчо Димитров, Ваньо Шарков и Асен Агов, което комисията не подкрепя

Подлагам на гласуване предложението на

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване процедурното Госпожо председател, благодаря Ви за предоставената дума. Обръщам се и към Вас: Вие сте от Плевенско. Трагедията по Дунава наистина е истинска. Това не е метафора. Такива наводнения е нямало от много години. Не става въпрос за кой знае каква сума. Уверявам Ви, когато сега водата се дръпне, ситуацията от трагична ще стане... Не знам дали може да се намери подходяща дума в българския език на какво са подложени тези хора. Не са много парите. Нека да помислим дали целево, по изключение заради бедствената ситуация

за отговорно отношение, тъй като става въпрос в буквалния смисъл за здравето на стотици хиляди български граждани, които живеят край р. Дунав. Благодаря. Благодаря, господин Местан. Тъй като и лично се обърнахте към мен като представил от район, който излиза на Дунава, помолих вицепремиера Дянков - да даде обяснение как стоят нещата в борбата с комарите. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър! От Фонда за бедствията и авариите вече са отделени средства. С тези средства се работи съвместно с румънското правителство, така че този проблем да бъде решен. Не са необходими допълнителни средства в тази актуализация на бюджета. Благодаря. Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Румен Петков, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Ангел Найденов, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов, Валентина Богданова и Петър Мутафчиев, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Валентина Богданова, Ивелин Николов, Стефан Данаилов и Петър Курумбашев, което комисията не подкрепя.

гласуване предложението на народните представители Стефан Данаилов, Петър Курумбашев и Антон Кутев, което комисията не подкрепя.

Заповядайте, господин Курумбашев. Благодаря Ви, госпожо председател. Моето искане за прегласуване е свързано с две причини. Първата е, че тук няколко пъти говорихме за това, че просто става дума за правен нихилизъм. Със Закона за бюджета се нарушава Законът за филмовата индустрия. А иначе, просто да ви конкретизирам отново нашето предложение – става дума за 2 милиона за българското кино, просто да могат да бъдат довършени започнатите вече филми, без изобщо да се правят филми през тази година, и 4 милиона – за театрите. Аз искам да Ви помоля, господин Дянков, тъй като съм сигурен, че в избирателния район на госпожа Цачева гледат българско кино, да изкажете Вашето становище. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народните представители Петър Курумбашев, Стефан Данаилов и Антон Кутев, което комисията не подкрепя.

Преминаваме към гласуване предложенията на комисията. С оглед направеното предложение от народния представител Иван Костов, като взимаме предвид особеността на този законопроект, който основно е в таблични и графични измерения, измерения, ръководството на Народното събрание предлага гласуването на § 1 да бъде по неговите алинеи. Подлагам на гласуване § 1, чл. 1 в едно с таблицата по доклада на комисията и с оглед предложението на комисията.

Ще моля своевременно да правите искането си. Прекратете гласуването и покажете резултатите по групи от гласуването на ал.

КБ.) Подлагам на гласуване ал. 3 на § 1 по предложението и доклада на комисията.

Подлагам на гласуване ал. 3 на § 1 по предложението и доклада на комисията.

Отменям гласуването.